кворум. Откривам пленарното заседание. Уважаеми дами и господа, на вашето внимание е представен Проект за програма за работата на Народното събрание за времето от 9 до 11 февруари 2011 г., както следва: 1. Прекратяване пълномощията на народен представител. 2. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. 3. Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – Проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на р. Марица). 4. Второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози. 5. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Гърция относно презгранични операции

съвет. 7. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Вносители: Любен Корнезов – първи законопроект, и втори законопроект – с вносител Министерски съвет. 8. Първо четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. 9. Второ четене на Законопроекта за горите – продължение. Парламентарен контрол, който е предвиден за петък с начален час 9,00 ч. Целият петъчен ден се предвижда да бъде отделен на Парламентарен контрол. Едно съобщение във връзка с Парламентарния контрол: постъпило е писмо

По реда на чл. 43, ал. 3 са постъпили две предложения. Първото по време е от заместник-председателите на Парламентарната група на Движението за права и свободи, които предлагат като точки в дневния ред на Народното събрание да бъдат включени съответно проекти за решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и за промяна в състава на Постоянната Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. Някои от вносителите ще защити ли предложението, ще защити ли проекта за решение? Заповядайте, господин Местан. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, мисля че сме в една тривиална процедура. Позициите в парламентарните комисии и в постоянните делегации се разпределят на принципа на пропорционалността и са квоти на парламентарни групи. Загубата на членство в парламентарна група, било поради напускане или поради изключване, автоматично поражда необходимостта от корекции в състава на тези комисии и делегации, поради което ви моля за разбиране и да подкрепите включването на тази точка в дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Подлагам на гласуване предложението за включване в програмата ни като т. 2 на проекти за решения за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в

на основание чл. 43, ал. 3 от Правилника да бъде включено в Програмата за работата на Народното събрание за тази пленарна седмица второто четене на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, приет на първо гласуване на 13 януари 2011 г. Госпожо Донева, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, на 3 февруари т.г. Законопроектът за ограничаване на плащанията в брой беше приет на второ четене в Бюджетната комисия. Смятам за разумно в програмата за тази седмица да бъде включено разглеждането на законопроекта в пленарна зала, за да може час по-скоро да се осъществи прилагането на закона, законът да влезе в сила. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Моята процедура е във връзка с така предложения ни дневен ред. Предпоследна точка – девета, разбирайте – последна, е Законопроектът за горите. Трета седмица този закон го въртим в Народното събрание и мисля, че не е редно все да го отхвърляме, все той да е назад, да не е приоритетен. Госпожо председател, мисля, че трябва да вкарате наистина ред и това, което сме тръгнали да го разглеждаме, да го гледаме докрай.

да мине през залата? Моето предложение е той да бъде т. 2 в дневния ред. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Господин Атанасов, Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети е от изключително важно значение, тъй като в момента вървят общинските сесии за приемане на общинските бюджети. Аналогично стои въпросът и с предложението за включване в дневния ред на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, но нека да не предрешавам

да бъде включено второто четене на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой. Гласували

Подлагам на гласуване предложението на народния представител Пенко Атанасов – продължението на второто четене на Законопроекта за горите да стане т. 4, преди второто четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети. Гласували

към изслушване на няколко съобщения, които трябва да докладвам. Постъпило е известие от Парламентарната група на ГЕРБ с решение от 8 февруари 2011 г.: „Общото събрание на народните представители на Парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ обсъди направеното предложение от Изпълнителната комисия на ГЕРБ за промени в ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ и след проведеното гласуване взе следното РЕШЕНИЕ Общото събрание на групата единодушно прие Парламентарната група на ГЕРБ да се представлява от един председател и двама заместник-председатели, както следва: председател на Парламентарната група на ГЕРБ – господин Красимир Любомиров Велчев; - заместник-председател на Парламентарната група на ГЕРБ – господин Тодор Атанасов Димитров; - заместник-председател на Парламентарната група на ГЕРБ – госпожа Искра Фидосова Искренова.” Същото Фидосова Искренова.” Същото решение е предоставено за вписване в Специалния регистър на Народното събрание и в момента правя съобщение съгласно правилата на нашия правилник. На основание чл. 75 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание народният представител Лютви Местан – заместник-председател на Парламентарната група на Движението внесения от него Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Българската академия на науките. На 3 февруари 2011 г. на Народното събрание са предоставени приетите от Пленарната сесия на Икономическия и социален съвет анализ на тема „Социалният одит опит и перспективи за развитие” и анализ на данъчните и осигурителните условия в България. С писмо на председателя на Народното събрание, материалите са изпратени на Комисията по бюджет и финанси и Комисията по труда и социалната политика. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. На 8 февруари 2011 г. от Националния статистически институт е постъпила информация за м. декември 2010 по следните показатели: индекси на приходите от продажби в сектор „Търговия на дребно”, без търговията с автомобили и мотоциклети; индекси на промишленото производство; индекси на строителната продукция и справка от проведеното през м. януари 2011 г. наблюдение на потребителите. Материалите са на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание. Постъпили законопроекти и проекторешения от 2 до 8 февруари 2011 г.: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции. Вносители: Стефан Господин, Диан Червенкондев вътрешна сигурност и обществен ред, е и на Комисията по правни въпроси. Проект за Решение за възлагане на Министерството на външните работи да извърши необходимите действия за поставяне на паметна плоча на сградата, където е бил подписан Санстефанският мирен договор през 1878 г. Вносители: Волен Сидеров и група народни представители. Разпределен е на Комисията по външна политика и отбрана. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Вносители: Ваньо Шарков и група народни представители. Водеща е Комисията по здравеопазването, разпределен е и на Комисията по бюджет и финанси. Законопроект за изменение на Наказателния кодекс. Вносители: Фани Христова, Красимир Ципов и Емил Радев. Водеща е Комисията по правни въпроси, разпределен е и на Комисията по околната среда и водите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преобразуване на Строителните войски, Войските на Министерството на транспорта и Войските на Комитета по пощи и далекосъобщения в държавни предприятия. Вносител: Министерски съвет. Водеща е Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Законопроект за ратифициране на Споразумението между Министерството на отбраната на Република България и Афганистанската национална полиция за безвъзмездно предоставяне на военно имущество на Регионална дирекция № 18. Вносител: Министерски съвет. Водеща е Комисията по външна политика и отбрана, разпределен е и на Комисията по правни въпроси. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за лова и опазване на дивеча. Вносител: Министерски съвет. Водеща е Комисията по земеделието и горите. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения. Вносител: Христо Бисеров. Водеща е Комисията по правни въпроси, разпределен е и на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Стратегия за приватизация на „Вазовски машиностроителни заводи” ЕАД – Сопот. Вносител: Министерски съвет. Разпределен е на Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм, Комисията по външна политика и отбрана и Комисията по труда и социалната политика. Законопроект за енергията от възобновяеми източници. Вносител: Министерският съвет. Водеща е Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. Разпределен Комисията по околната среда и водите, Комисията по регионална политика и местно самоуправление и Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Проект за Решение за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в ПАЧИС. Вносители: Лютви Местан и група народни представители. Проект за Решение за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Вносители: Лютви Местан и група народни представители.

Прекратява пълномощията на Божидар Димитров Стоянов – народен представител от 2. Eдномандатен избирателен район Бургаски.” Подлагам на гласуване проекта за решение за прекратяване пълномощията на народен представител. Гласували

С факта на изключването на народния представител Касим Дал от Парламентарната група на Движението за права и свободи и съгласно приетите разпоредби на нашия правилник, следва освобождаване от комисии и парламентарни групи, които са съответно в квотата на парламентарната група, от която е изключен народният представител. Съгласно чл. 22, ал. 3 съм длъжна да уведомя, че по аргумент от ал. 2 на чл. 22 господин Касим Дал е освободен като член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и като член на Парламентарната делегация на Парламентарната делегация на Черноморското икономическо сътрудничество. Във връзка с освободените места е постъпило предложение от заместник-председателите на Парламентарната група на ДПС, което ще ви прочета. „Проект РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република

Избира Неджми Ниязи Али за член и заместник-председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.” Подлагам на гласуване проекта за решение.

Във връзка с членството на господин Дал в Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество от името на заместник-председателите на Парламентарната група на Движението за права и РЕШЕНИЕ за промяна в състава на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 16, ал. 4 и чл. 35, ал. 4 и чл. 35, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: 1. Освобождава Касим Исмаил Дал като член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество. 2. Избира Рамадан Байрам Аталай за член на Постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество.” Моля, гласувайте

седмица второто четене на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой,

„Доклад относно второ гласуване на Законопроекта за ограничаване на плащанията в брой, № 002-01-79, внесен от Министерския съвет на 16.09.2010 г., приет на първо гласуване на 13.01.2011 г.” „Закон за ограничаване на плащанията в брой”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на закона. Гласували

Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Раздел І, който става Глава първа съгласно чл. 28, ал. 1 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на Раздел І, който става Глава първа, както е по доклада на комисията.

сметки на недееспособни и ограничено дееспособни лица, на съпрузи и роднини по права линия; 3. сделките с чуждестранна валута в наличност по занятие; 4. операциите с банкноти и монети,

Плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са: 1. на стойност, равна на или надвишаваща 15 000 лв.; 2. на стойност под 15 000 лв., представляваща част от парична престация по договор, чиято стойност е равна на или надвишава 15 000 лв. (2) Алинея 1 се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна на или надвишава 15 000 лв. Равностойността в български левове се определя по курса на Българската

„Чл. 4. (1) Обслужването от банките в страната на операциите на бюджетните предприятия по събирането на приходи и други постъпления чрез картови плащания се извършва въз основа на сключени договори между Министерството на финансите и банките. Договорите съдържат едни и същи клаузи и цени, приложими за всички банки. (2) Програмното и ресурсното осигуряване на картовите плащания по ал. 1 и свързаното с тях обслужване и сетълмент се извършват от лицензирания от БНБ оператор на платежна система с окончателност на сетълмента за обслужване на плащания по операции с банкови платежни карти на територията на страната въз основа на сключен договор с Министерството на финансите. (3) Редът и начинът за преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2 се определят с указания на министъра на финансите и управителя на Българската Министърът на финансите определя сроковете за поетапното преминаване на бюджетните предприятия към събиране на приходи и други постъпления чрез картови плащания и обслужване по реда на ал. 1 и 2. (5) Дължимите от страна на Министерството на финансите суми по договорите по ал. 1 и 2 са за сметка на централния бюджет. (6) За картовите плащания към бюджетни предприятия по ал. 1 физическите и юридическите лица не заплащат банкови комисионни и такси.” Подлагам на гласуване § 9 в редакцията му по доклада на комисията.

Няма. Подлагам на гласуване § 1 по доклада на комисията.

Предложение на народните представители Червенкондев, Донева и Иванов – § 3 да отпадне. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да се отхвърли. Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за отхвърляне на § 3. Гласували

Уважаема госпожо председател, колеги! „Доклад относно второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети, № 054-01-102, внесен от Любен Татарски, Георги Икономов и Атанас Камбитов на 14 декември 2010 г., приет на първо гласуване на 27 януари 2011 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за общинските бюджети.” Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на закона. Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на законопроекта. Гласували

на председателя на общинския съвет за дейността на общинския съвет, както и на други организации, получаващи субсидия от общинския бюджет;” 2. В ал. 7 след думите „общинския бюджет” се добавя „в срок до 30 работни дни”, а думата „приемането” се заменя с „обнародването”. 3. Създава се нова ал. 8: „(8) При неспазване на срока по ал. 7, за периода след изтичане на срока до внасянето на проектобюджета в общинския съвет, на кмета на общината не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на кмета на общината му се изплаща, след като внесе проекта на бюджет в общинския съвет.”

чл. 11, ал. 7, общинския съвет приема бюджета на общината в срок до 45 работни дни от обнародването на Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и в съответствие с единната бюджетна класификация. (2) Когато кметът на общината е внесъл проекта за бюджет след изтичане на срока по чл. 11, ал. 7, общинският съвет приема бюджета на общината в срок до 15 работни дни от внасянето му от кмета на общината. (3) При неспазване на срока по ал. 1, съответно – по ал. 2, за периода след изтичане на съответния срок до приемането на бюджета на общината, на председателя на общинския съвет и на общинските съветници не се изплаща възнаграждение. Дължимото за този период възнаграждение на председателя на общинския съвет и на общинските съветници им се изплаща, след като общинският съвет приеме бюджета на общината.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Изказвания? Няма. Гласуваме § 2 по доклада на комисия.

„Чл. 18. (1) Промени в общинския бюджет през бюджетната година се извършват при спазване на изискванията по чл. 11, ал. 9. Сроковете за внасяне и приемане на промените в общинския бюджет се определят в наредбата по чл. 9а.

разгледа Проекта за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3

от Комисията по бюджет и финанси, Комисията по околната среда и водите и Комисията по регионална политика и местно самоуправление. С доклада на Комисията по бюджет и финанси ще ни запознае госпожа Менда Стоянова. между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет. От името на На заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа Проекта за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река подписан на 9 юли 1999 г. На заседанието присъстваха: госпожа Йорданка Стоянова – директор дирекция „Европейски инфраструктурни проекти” в Министерството на регионалното развитие и господин Стефан Сотиров – началник-отдел „Европейски финансови институции” в Министерството на финансите. В съответствие с изискванията на Европейската комисия за участие в програма ИСПА е необходимо национално съфинансиране в размер най-малко 25 на сто от общата стойност на даден проект. Като позитивна практика е посочено и осигуряване на съфинансиране от международните финансови институции. С цел осигуряване на съфинансиране по програма ИСПА на 9 юли 1999 г. Република България и Европейската инвестиционна банка са подписали Договор за финансиране за държавен инвестиционен заем в размер 28 млн. евро. Заемът осигурява съфинансиране в рамките на проект „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица за градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково. Целта на този инвестиционен проект е намаляване замърсяването на река Марица като трансгранична река, както и на нейните притоци и последващото подобряване на качеството на водата в Егейско море, което да доведе до намаляване на потенциалния риск за здравето на хората. Договорът за финансиране FI 20.153 между Република България и Европейската инвестиционна банка е ратифициран със закон от 38-ото Народно събрание на 10 април 2001 г. Като крайна дата за изплащане на траншове е посочена 31 октомври 2006 r. С цел усвояване на спестените средства след търговете за строителство и строителен надзор на ПСОВ в трите града през юли 2005 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството e представило в Европейската комисия чрез Националния ИСПА координатор Министерство на финансите, искане за изменение на Финансовия меморандум по ИСПА мярка (Стара Загора и Димитровград). В отговор от 11 октомври 2005 г. Европейската инвестиционна банка e приела искането на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за изменение на Договора за финансиране по отношение на периода на отпускане и разпределение на траншовете и е дала съгласието си за удължаване на срока за усвояване на тези средства, което е официално потвърдено от двете страни с подписването на Изменение № 1. Предвиденият в Изменение № 1 срок за отпускане на средствата, необходими за съфинансирането на компонентите по ИСПА е 31 април 2009 г. Във връзка с това през декември 2008 г. от страна на Република България, чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, е отправено искане Европейската инвестиционна банка за удължаване на сроковете за усвояване на средствата, необходими за завършването на проект „България – пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица” до 31 декември 2010 г. На 8 юни 2009 г. Европейската инвестиционна банка е одобрило това искане и е изпратило на МРРБ предложението за Изменение № 2. 2. Условията на Договора за финансиране FI 20.153 остават същите с изключение на условията, свързани с удължаване на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншове от Европейската инвестиционна банка, както и актуализиране на погасителния план. В периода 2009-2010 г. експертите на Европейската инвестиционна банка съвместно с представителите на МРРБ, управляващи проекта, са посетили многократно строителните площадки за различните компоненти от проект „Марица” с цел установяване на напредъка в изпълнението на компонентите. В резултат на тези посещения, през юли 2010 г. Европейската инвестиционна банка предложи официално на българската страна да бъде направена пълна актуализация на техническото описание на всички компоненти по проект „Марица”, което се явява Приложение А към Договора за финансиране FI 20.153 и следва да бъде формализирано чрез подписване на Изменение № 3 към Договора за финансиране FI 20.153. Финансовите параметри на договора не се променят, не се променят и сроковете за усвояване на средствата. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: „за” – 20 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на изразената подкрепа и резултатите от гласуването Комисията

на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 9 юли 1999 г.” С доклада на Комисията по околната среда и водите ще ни запознае заместник-председателят й господин Иван Алексиев.

Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение №3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчните води в басейна на река Марица), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2011 г. На свое редовно заседание, проведено на 27 януари 2011 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчните води в басейна на река Марица), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2011 г. Председателят на комисията обърна внимание и припомни, че това е Изменение № 3 за финализиране на проекта, чието Изменение № 2 вече беше подкрепено и прието от Комисията по околната среда и водите през миналата година. Одобреният с Решение № 29 на Министерския съвет от 2011 г. проект на Решение на Народното събрание за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка („България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица”) се представя на Председателя на Народното събрание на основание чл. 84, т. 9 от Конституцията на Република България. В съответствие с поети ангажименти в преговорния процес и като страна-членка на Европейския съюз, Република България е длъжна да възприеме и прилага изискванията на европейските директиви в областта на околната среда и водите. За съответствие с Рамковата директива за водите на общността (2000/60/ЕС) и прилагане на Директивата за отпадъчните води от населените места 91/271/EEC, изменена и допълнена с Директива 98/15/ЕЕС, страната ни трябва да извършва реконструкция, модернизация и разширяване на ВиК инфраструктурата и да изгражда пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води. Един от пред-присъединителните финансови инструменти на ЕС за реализация на тези дейности е програма ИСПА Кохезионен фонд (Регламент 1164/94), по която Европейската комисия изисква осигуряване на национално съфинансиране в размер на най-малко 25% от общата стойност на проекта. Добра европейска практика е осигуряването подпомагане на такова съфинансиране от международни финансови институции. Договор за държавен инвестиционен заем – FI 20.153 в размер на 28 млн. евро е подписан между Република България и Европейската инвестиционна банка на 9 юли 1999 г. за осигуряване на съфинансиране на мащабния проект „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на река Марица за градовете Стара Загора, Димитровград и Хасково”. Целта на инвестиционния проект е намаляване на замърсяването на река Марица и осигуряване на добро качество на водите с оглед използването им в страната, опазване на речните екосистеми, както и намаляването на въздействието в транс-граничен аспект. Средствата за изграждане на ПСОВ в трите града, както и компонентите за рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа на левия бряг на река Марица в Димитровград, включени в този проект, са разпределени по източници за финансиране, както следва:

По молба на МРРБ през м. май 2006 е подписано Изменение № 1 на Договора за финансиране, с което е удължен срока за усвояване на средствата до 30 април 2009 г., ратифицирано със закон на Народното събрание през 2006 г.

Условията на Договора за финансиране остават същите, с изключение на тези, свързани с удължаването на крайните срокове за отпускане и превеждане на траншове от банката, както и актуализиране на погасителния план. След представяне на допълнителни документи от българска страна, на 14 август 2009 г. Европейската комисия одобри изменение на Финансовия меморандум, с което предложеният нов компонент „Подмяна и подобряване състоянието на водоснабдителната мрежа по левия бряг на р. Марица, Димитровград", ще се финансира по схемата за финансиране на градовете Стара Загора и Димитровград (15% от сумата на сключените договори за строителство и строителен надзор следва да се осигурят от финансирането от ЕИБ). През 2009 г., в бр. През 2009 г., в бр. 92 на Държавен вестник е обнародвано Решение за даване на съгласие Министерският съвет да води преговори и да сключи Изменение № 2 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България - проект за пречистване на отпадъчните води в басейна на река Марица), при условие за последваща ратификация, прието от Народното събрание на 12 ноември 2009 г. Допълнителни компоненти, финансирани в рамките на проекта са: Втора фаза на ПСОВ

официално на българската страна да се направи пълна актуализация на техническото описание по компоненти на проекта, което следва да се формализира чрез подписване на Изменение № 3 към Договора, като финансовите параметри и сроковете за усвояване на средствата не се променят. Равносметката към 31 декември 2010 г. по усвояването на средствата от Европейския съюз по програма ИСПА, както и от националното съфинансиране, включително заема от ЕИБ, по този договор общо е 93,38%. След кратка дискусия и обменени мнения, в заключение Комисията по околната среда и водите счита, че с Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка („Българя - проект за пречистване на отпадъчните води в басейна на река Марица"), включващ изграждане на ПСОВ в трите града, както и рехабилитация и доизграждане на водоснабдителната и канализационната мрежа на левия бряг на р. Марица в Димитровград, с което ще се подобри качеството на питейната вода за населението, може да има много съществен принос за подобряване на ВиК инфраструктурата за голям брой от населението на страната, както и за постигане на целите за качество на водите в резултат на намаляване на замърсяването на водоприемниците. Реализацията на проектите за изграждане на ПСОВ за трите града са и мерки за достигане на добро състояние на водите, изисквано от Рамковата директива за водите и плановете за управление на речните басейни, включително в трансграничен аспект. След проведените разисквания, Комисията по околната среда и водите единодушно подкрепи проекта за решение и прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме Проекта за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка („България - проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица"), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет на 21 януари 2011 г.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следва доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Господин Татарски, имате думата. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет На редовно заседание, проведено на 3 февруари 2011 г., Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет. От името на вносителите проектът за решение бе представен от госпожа Йорданка Стоянова, която информира подробно народните представители за съдържанието, целта и изпълнението на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка Целта на предлаганото Изменение № 3 е да бъде направена пълна актуализация на техническото описание на всички компоненти по проекта – Приложение А към Договора за финансиране FI 20.153, без да се променят финансовите параметри и сроковете за усвояване на средствата по договора. По този начин ще се осигури възможност за успешното усвояване на всички отпуснати по финансовия договор средства за завършване на проекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 14 гласа „за”, без „против” и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме предложения Проект за решение за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), № 102-03-2, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. Благодаря, господин Татарски. Разискванията са открити. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по обсъждания проект за решение?

проект за: „РЕШЕНИЕ за даване на съгласие Министерският съвет да проведе преговори и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица)

и да сключи Изменение № 3 на Договора за финансиране между Република България и Европейската инвестиционна банка (България – проект за пречистване на отпадъчни води в басейна на река Марица), подписан на 9 юли 1999 г.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията господин Първан Русинов,

Проект на „Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози”. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на законопроекта. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението на комисията в подкрепа текста на вносителя за наименованието на законопроекта.

таксиметров превоз на пътници с леки автомобили се извършва от Пътна полиция КАТ и общините”. 2. Създава се т. 5: „5. Редът за извършване на таксиметров превоз на пътници с леки автомобили се определя от всяка отделна община с отделен правилник.” Комисията не подкрепя предложението. Изказвания? Няма.

Тъй като няма направени предложения в параграфи 1, 2 и 3 и комисията подкрепя текста на вносителя, предлагам да бъдат гласувани ан блок. Подлагам ан блок на гласуване параграфи с номера 1, 2 и 3.

Извели сме го отделно, господин Мутафчиев. Сега ще го прочетем, за да го гласуваме. Предложение на народния представител Димитър Карбов: В чл. 6 да се направят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 думите „или удостоверение за регистрация – за извършване на таксиметрови превози на пътници” да се заличат. В ал. 3 т. 1 да се измени така: „1. превоз на товари с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или максимално допустима маса до 6 тона и леки автомобили до 9 места, включително мястото на водача, за които по силата на международни договори,

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предложенията, които правя в този законопроект, са много и няма да вземам отношение отделно по

министерството. В тази връзка ще направя анализ на това, което е предложено от страна на вносителя – в лицето на Министерския съвет, и това, което предлагам аз. Идеята ми е да се промени изцяло философията на този закон, за да могат да бъдат преустановени порочните практики, които години наред се наблюдават в таксиметровите превози. На първо четене приехме предложенията на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, при условие да бъдат отстранени конфликтните текстове и да бъдат направени необходимите корекции. За съжаление, смятам, че така предложеният от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози няма да реши проблемите в транспорта и няма да доведе до желаните резултати. За да може да се реши един проблем, той следва да се установи, след това да се анализира и едва тогава да се предложи решение.

поисках информация от различни институции, в които ми бяха направени официални справки. По-специално това са НОИ, НАП, Столична община, дирекция „Транспорт” на община Варна и така нататък. Аз се убедих в проблемите, които съпътстват дейността на таксиметровите превози на пътници с леки автомобили. Ще си позволя да ви запозная с една малка част от тях, за да се убедите, че наистина са необходими по-кардинални решения и мерки, за да може действително законът, който гласуваме в тази зала, да бъде адекватен, да удовлетвори нуждите на бизнеса, на бранша, и естествено и естествено – на потребителите на услуги. Към момента разполагам с официални справки, които засягат един период от 2004-2009 г. включително. Там има потресаващи данни

Първата справка е за тези, които упражняват дейността. Към днешна дата, тоест към дата 2009 г., защото все още 2010 г. не беше приключила и нямаше как да бъде дадена официална справка, има

Ощетяването на бюджета се случва също и чрез продажбата на ефирна честота от страна на така наречените превозвачи, това са централите.

преди малко, са със съвсем нова философия. Моля ви, когато вземате решение и гласувате тези промени в Закона за автомобилните превози, да бъдете внимателни. Ние сме длъжни да дадем на нашите избиратели в лицето на браншовите организации, на тези, които развиват дейност, но в крайна сметка и на потребителите, един наистина работещ закон. Благодаря ви.

да подкрепя отчасти господин Карбов, и да кажа, че аз също искам този закон да има една нова философия и по съвсем друг начин той да регулира този вид дейност – говоря за таксиметровите превози. В случая само не мога да подкрепя това, че тези промени наистина ще дадат тази нова философия. Давам съвсем кратък пример по това, което господин Вълков прочете преди малко. Това са измененията, които се предлагат от господин Карбов за § 1 – контролът по дейността на таксиметровия превоз да бъде осъществяван, да бъде извършван от КАТ и от общините. Колеги, това кратко изречение влече след себе си много пари и то за общините. Готови ли са обаче общините да поемат този финансов ресурс? Аз съм говорил с много от тях и особено по-малките общини не са готови да поемат този финансов ресурс. Наистина, когато правим един закон, трябва да огледаме нещата от всички страни, не просто така да задължаваме общини или някои други участници в процеса, да им вменяваме задължения, които не са обезпечени със средства. Аз съм съгласен, че е необходим един нов закон. Абсолютно поддържам идеята, че тази дейност трябва да мине към общините, но в този смисъл общините трябва да бъдат и готови, тоест, да дадем един период, примерно, от година, да има през това време една дискусия по какъв начин да стане това, но наистина да стане така, както трябва. Тук

Прав сте до определена степен, че текстовете, които предлага Карбов и в новия чл. 1а, и в промените в чл. 3, няма да доведат до това, за което се говори. Може би това Но не мога да се съглася и с Вашето твърдение, че общините не трябва да приемат ангажимента си. Аз тук подкрепям на 100% предложението. Таксиметровият превоз е вътрешноградски превоз превоз и когато говорим за регулация трябва да знаем колко като количество е необходим такъв превоз, като качество – до определена степен. Включително с Вас, както и всички, сме на едно мнение, че трябва да се търси регулация на цените, което общините категорично отхвърлиха преди две години и половина. Тук не става дума за голям финансов ресурс. Вие сте били заместник-кмет на Варна по транспорта. Тук става дума за един нормален контрол и разпределение на контрола: общините – по отношение на регистрационния режим, аз съм твърдо за това регистрационният режим да остане, защото иначе, господин Карбов, няма как да се направи този контрол; по отношение на цените, ако им се дадат тези права, и общата договореност с бранша

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Благодаря на господин Крайчев и на господин Мутафчиев за подкрепата, която ми оказаха тук в залата, но явно тя е само на думи.

Искам да добавя нещо, което е свързано с темата „Общини” и делегирането на правото те да определят така наречената пределна или максимална цена. В тази връзка си направих труда да получа становище от Комисията за защита на конкуренцията. В това становище те категорично се обявяват против против въвеждането на тарифа, която да е единна тарифа с максимална или минимална цена на услугата за таксиметров превоз на пътници, определена от съответните общински съвети, както и се обявяват против ценовата регулация на таксиметровите услуги. Аз призовавам от тази висока трибуна, когато когато тръгнем да правим нещо, нека да го направим така, че да бъде работещо и да не се оправдаваме, че, примерно, общините не били готови примерно, че някой е написал становище, че това не било възможно. В крайна сметна ние сме тук, законотворци сме и сме длъжни законите да ги правим така, както трябва да бъдат, и да не се съобразяваме в определени случаи със становищата на този или на онзи. В крайна сметка на всички не може да се

Не казвам да освободим общините от това задължение, напротив – точно общините трябва да извършват този контрол.

прехвърлянето на тази дейност към общините не означава само един прост контрол – да проверяват книжата и т.н. Означава и ангажименти на общините към този вид дейност, към превозвачите, означава построяване на таксиметрови стоянки

надлъгване. Виждате, че наскоро се появи информация за Кипър. Кипър също предлага подобен механизъм за ограничаване максималните цени на редица стоки, така че не измисляме в момента велосипеда. Очевидно и други страни по този начин се сблъскват с подобни уродливи, бих казал, явления на пазарната икономика и търсят средства да защитят

че гражданите трябва да бъдат защитени от подобни явления. Това е единственото ми „за” да гласувам тази максимална цена. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС

за превоз и съответно там са вкарани директивите на Европейския съюз и абсолютно точно са упоменати от вносителя. Така че вносителят не е направил никаква грешка. Той просто е просто е упоменал директивата, и не само нея, а и Регламент № 1072. Там са точно упоменати кои подлежат на лиценз. Таксиметровите превози Таксиметровите превози се извършват чрез удостоверения за регистрация. Тук съм напълно съгласен с господин Мутафчиев, че не бива да оставяме тези превози без никаква регулация. Това, което Вие предлагате по същество за дебат, мисля, че трябва да се състои, но не трябва да е в този законопроект. Трябва да бъде направено отделно обсъждане за това нещо и след като се преценят всички „за” и „против”, ще се вземе решение. Призовавам народните представители да гласуват за решенията на комисията в този параграф.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Вълков, аз съм напълно съгласен с това, което казахте, и го заявих преди малко, когато взех думата за изказване – че по всички предложения, които правя, няма да вземам отношение, затова реших да направя едно общо изказване. Конкретно по тази точка. Да, действително тук се въвеждат европейски директиви, но текстът, който заварихме и все още продължава да стои в закона, който дава правото на водачи от името на превозвачи да кандидатстват и да бъдат лицензирани в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, аз съм категорично против това. Това нещо води до много странични фактори, които възпрепятстват развитието на истинската част в таксиметровите превози. Това води към

в особено големи размери на финансови средства, които влизат ежегодно във всички така наречени превозвачи,

Не, благодаря. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Димитър Карбов, което комисията не подкрепя.

подлагам на гласуване текста на вносителя за § 3, който комисията подкрепя.

По § 5 има предложение на народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев – в § 5 думите „съгласувано с” се заменят със съюза „и”. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 5. ПРЕДСЕДАТЕЛ

господин председател. Уважаеми колеги! Господин Мутафчиев, в текста на § 5 става въпрос за

на преглед, извършван от медицински лица, при който има много повече изисквания към хората, които го извършват. Тук говорим просто за предпътен преглед, който ще се извършва може би ежедневно. Не говорим за тежък медицински преглед, който трябва да бъде съгласуван. В такъв случай наредбата би трябвало да бъде изготвена и от министъра на здравеопазването, и от министъра на транспорта. В случая, след като говорим само за предпътен преглед, считам, че е достатъчно изискванията за този преглед да бъдат съгласувани само с министъра на здравеопазването. Благодаря.

Уважаеми господин Иванов, защо сте записали тогава „медицински преглед”, след като в него няма нищо медицинско?! И защо сте записали, че трябва да се съгласува с министъра на здравеопазването? След като е нещо, което няма нищо общо със здравеопазването, тогава махнете съгласуването и да си остане само работа на министъра на транспорта.

съществува и сега в закона. Съществуващият текст до този момент определя изискванията за медицинска годност на водачите. изискванията за медицинска годност на водачите. Това, което се предлага в момента е министърът на транспорта, съгласувано с министъра на здравеопазването да определи с наредба реда за провеждането на предпътните медицински прегледи.

автомобилните превози, считаме, че това трябва да е приоритет и водещ да е министърът на транспорта. Издаването на такава наредба обаче не може да става, без тя е да съгласувана с Министерството на здравеопазването. Смятам, че Смятам, че няма никаква опасност да бъде приета наредба, без тя да бъде гледана и съгласувана с Министерството на здравеопазването. Затова ви призовавам да гласувате решението на комисията.

По § 6 има предложение на народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев. Комисията подкрепя предложението. Комисията не подкрепя текста на вносителя за § 6 и предлага той да бъде отхвърлен. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народните представители Румен Такоров, Петър Мутафчиев и Георги Петърнейчев, което комисията не подкрепя.

„(1) Таксиметров превоз на пътници може да се извърши от търговци, притежаващи разрешително за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили.” 2. Алинеи 2-8 се отменят. § 7б. Член 12а се отменя.” Комисията не подкрепя предложението. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Целта на предложените от мен промени е е премахване на ненужните ограничения и стесняване кръга на имащите право да извършват дейността. Тези промени ще преустановят преотстъпването на регистрации и разрешителни, което към настоящия момент е масова практика и е в основата на всички финансови злоупотреби.

това предложение на народния представител Димитър Карбов просто е безпредметно и няма да има смисъл, тъй като цялостната концепция, която ни предлага, просто не може да бъде приложена по този начин.

Превоз на товари за собствена сметка между два пункта на територията на Република България не може да се извършва с моторни превозни средства или състав от пътни превозни средства с допустима максимална маса над 12 тона,

по ал. 1 са длъжни да уведомят писмено Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”, че извършват превози за собствена сметка на пътници или товари еднократно, не по-късно от деня на започването на дейността по извършването на превозите.” Благодаря. Тъй като има доста предложения, които явно ще бъдат обсъждани в разискванията по тоя текст, а времето до 11,00 ч. е малко, ще продължим в 11,25 ч. с дебатите.